заемете местата си. Моля, режим на регистрация.

По отношение на седмичната програма. Изготвен е проект, като същата започва с предложенията по чл. 47, ал. 8 от Правилника.

за сряда: 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители: Георги Свиленски и група народни представители. Предложение от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ не е постъпило.

свързани с увеличение на цената на суровия петрол, закупуван от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, управлението и дейността на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и действията, предприети от държавата. Вносители са Ивайло Мирчев и група народни представители.

съвет. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносител: Министерски съвет. 8. Второ гласуване на Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнение на мисия на морската патрулна авиация. Вносител: Министерски съвет. 9. Законопроект за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19,

предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносител: Комисия по превенция и противодействие на корупцията. 14. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, като това е т. 1, фиксирана за петък. 15. Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, режим на гласуване – Програмата за тази седмица, колеги.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Проектът на програмата, който изчетохте преди малко, за съжаление, не е проектът, който ни беше връчен специално на нас вчера в седем часа и сутринта на Председателския съвет, който, странно, беше най-кратко провелият се Председателски съвет, на който аз съм присъствал. В Проекта, който ни беше връчен там, беше описано, че ние нямаме предложение по т. 7. Държа да го покажа на залата, че ние всъщност имахме още от петък предложение по т. 7. За съжаление, то не беше обсъдено на Председателски съвет дали е допустимо, дали не е. Считам, че в момента ние излизаме от едни процедури, които са установени вече от Четиридесет и седмото народно събрание, и странно защо точно накрая на това Народно събрание, накрая на неговия живот. Считам, че такива промени, поправки на Проекта на програмата след Председателския съвет, когато ни се връчва едно, а в зала се изчита друго, са недопустими според мен и не са не са в духа на този парламентаризъм, който успяхме да установим за шест месеца. Аз, разбира се, ще предложа на народните представители да гласуваме, господин Председател, това предложение, което сме внесли за Проекторешение на Народното събрание. Но считам, че преди това би следвало да се свика Председателски съвет, на който да се обсъди именно дали то е допустимо или не, така че да избегнем това, което правим в момента в залата. И ще Ви помоля, господин Председател, да дадете почивка, да свикаме Председателски съвет, да обсъдим т. 1 в този вид, в който трябваше да ни бъде връчен в Председателския съвет Проектът за програмата, и след като бъде взето решение на Председателски съвет, така евентуално след това да избегнем процедури и гласувания в зала. Така че това са моите две искания, господин Председател. Надявам се да ги уважите и да поправим едно нещо, което се е случило. Дали е грешка, дали не, не коментирам. Благодаря Ви, господин Петров. Действително беше допусната техническа грешка, която е отстранена. Но така или иначе това не променя обстоятелството, че Вашето предложение не отговаря на изискванията за включване в седмичната програма по този ред. По отношение на Вашето искане да бъде подложено на гласуване в зала, то също не е допустимо по идентични срокове. И на трето място, Председателският съвет няма такива правомощия, заложени в Правилника, да решава дали е, или не е допустимо. Заповядайте, господин Петров. Имате думата отново за процедура. Уважаеми господин Председател, без да дискутирам дали е техническа грешка, или не е, резултатът е, че тези различни проекти за дневен ред като резултат доведоха до това, че на Председателски съвет въобще не беше обсъдена т. 1 и отправеното редовно предложение, което е внесено, пак го показвам на колегите, с входящ № 47-254-02-83 от 1 юли. И тази точка, това наше предложение за проекторешение следваше да бъде обсъдено на Председателски съвет именно за да избегнем това, което в момента се случва от пленарната трибуна. И затова настоявам да бъде свикан Председателски съвет и това нещо да бъде обсъдено там, а не тук да губим пленарно време за нещо, за което ние, разбира се, имаме право да искаме да бъде обсъдено на Председателски съвет, така както винаги се е случвало досега, а не да се оправдавате, че било техническа грешка, която била поправена. Такива технически грешки с различни проекти за програма на дневен ред не трябва да допускате, господин Председател, да бъдат разпространявани сред парламентарните групи. И Ви моля това нещо да бъде поправено. Благодаря Ви.

Продължаваме, колеги, с предложенията по чл. 47, ал. 3. Постъпило е предложение от народния представител Николай Дренчев за включване в седмичната програма, тоест по реда на ал. 3, на Проекторешение за отмяна на предходно решение на Народното събрание във връзка с разширяването на Европейския съюз, внесено с № 47-254-02-83 от 1 юли 2022 г. Проектът за решение е разпределен на Комисията по външна политика на 1 юли 2022 г., като не са изтекли сроковете по чл. 84, ал. 4 от Правилника. Съответно това предложение е недопустимо и не може да бъде подложено на гласуване

с което се предлага да се включи като точка втора за четвъртък в предстоящата седмична програма на Народното събрание – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите,

Колеги от „Има такъв народ“, само да направите едно уточнение, тъй като Вие имате още едно предложение, което е на господин Каримански, за включване в седмичната програма на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ. И двете искания – и на господин Абровски, и на господин Каримански, са за точка втора от седмичната програма, те са постъпили в един и същи час.

прегласуване. Гласували 224 народни представители: за 103, против 25, въздържали се 96. С това предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на народния представител Любомир Каримански за включване в седмичната програма на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ, който да бъде точка първа за четвъртък. Моля, режим на гласуване.

Заповядайте, господин Каримански – имате думата.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, госпожо Заместник-председател, уважаеми колеги! Много Ви моля, господин Председател,

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Михайлов, вероятно трябва да Ви е неудобно наистина да ми правите бележка точно на мен. Винаги съм бил достатъчно компромисен с всичко онова, което сте предлагали всички народни представители, гледал съм да направя така, че и за бюджета, и за останалите законопроекти да бъдат достатъчно в духа на компромиса и на разбирателството. Но това, което Вие в момента правите, е наистина недостойно за една такава партия като Вашата. Не Ви се карам, а Ви го казвам абсолютно приятелски, защото този закон можеше да помогне на много семейства, които не могат да осигурят за децата си през събота и неделя начина, по който те да бъдат асистирани. Защото те имат нужда от такава асистенция. Благодаря.

много внимателно сме разгледали Вашия законопроект. Той не отговаря на никакви сериозни изисквания и сме го консултирали с наши специалисти по социално дело, но няма смисъл тук, в залата. А иначе колко сте бил толерантен, да Ви кажа откровено като човек с 5-годишна практика тук:

самият господин Свиленски се хвалеше с бюджета, самият господин Свиленски казваше колко добре сме свършили бюджета и всичко сме направили по бюджета. Така че, господин Михайлов, това, което не разбирате, по-добре не взимайте отношение. Защото не разбирате нищо от бюджетиране. Благодаря Ви.

Вярно е, господин Каримански! Защото ето тук има народни представители, които 10 години управляваха, и ние 10 години внасяхме алтернативни бюджети и не беше прието нито едно предложение. А сега бяха приети всички Ваши предложения и правителството ще ги изпълни. Относно Закона за личната помощ, много е лесно, но е много грозно – много е грозно! – господин Каримански, да си играете с тази тема. Не, Вие играете! Вие сте председател на Бюджетната комисия и ако сте искали всичко това да се случи, да сте го написали в бюджета, защото всичко това, за което говорите, струва пари и Вие го знаете много добре. А е много лесно да застанете от тази трибуна и да обяснявате колко сте загрижени за тези хора. Няма да Ви повярват, защото те 10 години са лъгани и сега продължават да бъдат лъгани. Нашата отговорност ние си я знаем. Няма да позволя да давате оценки на парламентарната група на БСП – каква била загрижена или незагрижена. Така че можем да Ви внесем подред които да показваме Вашия популизъм. Реалното е, че трябва като председател на Бюджетна комисия да ги обезпечите финансово, а не просто да си говорите за събота и неделя какво щяло да се случи.

Благодаря. Господин Председател, не разбирам как водите заседанието в момента, допускайки човек като Свиленски да говори нещо, извън всичко останало? Първо, на БСП им бяхме виновни, че няма да има бюджет. Плямпаха и те, и ПП един куп глупости преди бюджета, че няма да има пенсии заради „Има такъв народ“, защото сме излезли от скапаното правителство.

Колеги, не отива на председатели на парламентарни групи да ползват такъв език. Действително! Господин Йорданов, нека не даваме квалификации на хората, които са в тази зала, а да се опитаме да говорим с аргументи. За процедура – госпожа Атанасова, след това господин Цонев, както казах. След това и Вие, господин Балабанов. Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Господин Председател, за пореден ден демонстрирате, че не можете да овладеете пленарната зала. Все още сме на процедурни гласувания по дневния ред. Всички останали теми за това как БСП защитава Закона за личната помощ или за това, че е приет бюджет с 230 гласа не благодарение на Вашето управление, а благодарение на опозицията, уважаеми, защото направи добри предложения, които събраха такава подкрепа, Ви отдалечава изобщо от дневния ред за пореден ден. Господин Председател, имаме Проект на програма, имаме внесени предложения от парламентарните групи. Аз апелирам да се върнем към този проект на програма и предложенията на парламентарните групи. В този проект ние не виждаме онези 22 закона, уважаеми колеги от „Продължаваме Промяната“, за които вече седмици наред твърдите, че са жизненоважни, за да могат да се усвоят средствата от Плана за възстановяване

хайде да спрете! – с поредните си глупости, защото демонстрацията на тоталното Ви безхаберие е ясна за всички български граждани. законодателни решения по Плана за възстановяване. Знаете ли защо? Защото вие отдавна сте доказали, че не можете. Оставете други, които имат опит, така както Ви демонстрираха – както Ви демонстрираха, че бюджетът е възможен с добри предложения, да го направят и за Плана за възстановяване. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Процедурата е по начина на водене към Вас. Действително изтървавате залата, защото да почне парламентарната седмица с 4 лични лични обяснения – на лично обяснение на личното обяснение на по-предното лично обяснение, не само че го няма в Правилника, но ето до това доведе. То ще са изказвания на тема „Бюджет“, които са абсолютно некоректни или от колеги, на които това не им е професионалната за бюджета беше ясно, че това е нов бюджет, защото философията на бюджета, който приехме с 230 народни представители от 230 присъстващи, беше сменена изцяло. Това се вижда много ясно. Правя това уточнение, тъй като се говорят неистини за бюджета. Бюджетът, който приехме с пълен консенсус, е нов бюджет, защото философията му е абсолютно различна от тази на внесения бюджет. Внесеният бюджет не отчиташе инфлацията, не отчиташе приходите от инфлация, не отчиташе грешната политика на взривяване на инфлацията вътре с икономическа и фискална политика. И когато ние го коригирахме и тези неща влязоха, на практика му се смени философията и оттам – всичко останало, да се покрият инфлационните поражения спрямо бизнеса и хората. И няма изобщо тук какво да умуваме как бил гласуван бюджетът на правителство с 230. Не, бюджетът на опозицията, както и миналия септември, беше гласуван с пълен консенсус. Затова трябва да бъдат похвалени управляващите, защото разбраха, включително и финансовият министър, който ни го и каза в прав текст. Разбраха, че това е правилният подход.

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Моля Ви се, обръщайте внимание на народни представители като господин Свиленски, които видимо не спазват и не уважават Правилника, който всички ние сме приели, обвинявайки господин Каримански, ама защо не сте вкарали парите за майките на децата с увреждания в бюджета. Господин Председател, нали се сещате, че първо трябва да се разглеждат закони, тази зала да ги приеме и тогава да се вкарат пари в бюджета? Но тъй като в момента трибуната се използва за политическа пропаганда и хора имат проблеми с гузната си съвест в този момент, молбата ми е да им обръщате внимание, защото в момента тези, които най-много крещят, че мислят за хората, се подиграха с тях. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря

Когато пътищата са в тежко състояние след 12 години управление, ГЕРБ и техният вожд хукват да броят дупки, вместо да се смирят и да се извинят. Когато енергетиката е в хаос, а некачествени ремонти вадят мощности от строя, те казват: ето новите управляващи са виновни, сякаш енергетика, която се унищожава 12 години, може да бъде изградена отново за шест месеца. Държавната хазна с години се източваше, защото парите потъваха в аванси за несъществуващи магистрали, в незаконно строителство, в сакове, в чекмеджета, луксозни имоти, неизгодни договори, в сектори без реформи,

и внесоха абсурдния си вот на недоверие. Вот на недоверие за финансовата политика, която германският министър на финансите описва по следния начин, цитирам: „Солидните Ви финанси са вдъхновение за всички нас.“ Тази седмица излязоха и данните, които сложиха окончателната присъда на този безпочвен вот, а именно – излишъкът в хазната е повече от 1 млрд. лв. Когато стана ясно, че средствата по Плана за възстановяване и устойчивост намаляват с около 1 млрд. лв., от ГЕРБ отново подскочиха с поредната лъжа.

за своите провали. Той само ги прехвърля на някой друг и обича да излиза от водата сух. За сметка на кой е – за сметка на българския народ?! Но и на народа му омръзна да плаща сметките на Борисов и затова го свали от власт два пъти. За да уточним за българските граждани – финансовата корекция е по правната рамка на Механизма за възстановяване и устойчивост, гласуван през февруари 2021 г. в Европейския съюз, подкрепена и гласувана от правителството на господин Борисов.

Колкото до корекцията в нашия план по Механизма, договорен от Вас, тя означава едно – икономическите показатели на България са по добри от средния за страните в Европейския съюз.

Нека гражданинът Борисов да се яви в Народното събрание, за да обясни действията си, заедно с бившия си вицепремиер господин Томислав Дончев, или да се извинят за разпространените лъжи. Остават интересни въпроси обаче. Ще продължат ли да застрашават ГЕРБ целия ресурс по Плана, както направиха с блокиране на работата на Народното събрание с новото си мнозинство през миналата седмица?

България да се върне в блатото на корупцията, нагласените схеми и частните митници?! Истината ще стане ясна, когато дойде ред на гласуванията тук, в тази зала, когато трябва да гласуваме промените в Закона за обществените поръчки, в Закона за противодействие на корупцията, промените в нормативната уредба за подаване на сигнали за нередности и всички останали законодателни инициативи, които ни предстоят.

Споменаха ми името в укорителен контекст. Гражданинът Дончев е тук и е в състояние да отговаря на всеки смислен въпрос, както и да участва във всеки разговор, който поражда смисъл. От изречените думи няма нито едно изречение, което съставлява смислен въпрос. Знаете ли обаче, уважаеми колеги, кои са смислените въпроси?

Приятелски съвет – обърнете внимание на сроковете! 2023 г. е абсолютният краен срок за договаряне на средства по Плана за сключване на договори, а той изтича след година и шест месеца. За това време България трябва да договори целия ресурс по Плана и в същото време да изпълнява инвестиционната програма от бюджета, и в същото време да сключва договори по новите оперативни програми, защото, ако не знаете, там също има така нареченото правило… плюс три за автоматично освобождаване на средства, които ако не бъдат договорени в определен срок, се губят. До момента България е договорила по Националния план и по оперативните програми – нула, нула, нула! И е платила нула, платила е нула. Същественият въпрос е не дали Европейската комисия е отписала 1 милиард, същественият въпрос е колко милиарда ще загуби България още следващата година. И тук се доверете на професионалната ми интуиция – само по Националния план аз залагам на 3 милиарда, само от там – три.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене, която беше поискана преди доста време. Моля първо да се спазва Правилникът. Лично обяснение на личното обяснение, лично обяснение на декларация Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не допуска такива процедури, а Вие може би от коректност и опит да овладеете залата дадохте тези процедури, но в нарушение на Правилника. Моля, уважаеми господин Председател, когато тук от тази трибуна народен представител говори с езика на омразата срещу друг народен представител или срещу цяла парламентарна група, най-малкото да му бъде отправена забележка и да му бъде наложена по-тежка санкция. Колегите от „Има такъв народ“ се противопоставят на езика на омразата в нашата съседка Северна Македония, но вършат същото тук от тази трибуна. По отношение на ГЕРБ, уважаеми господин Председател, които тук от тази трибуна ни говорят за Плана за възстановяване и устойчивост, видяхме те какви ги свършиха по този план. ГЕРБ-СДС.) И затова Планът се забави толкова време, затова България сега търпи щети заради Вас, уважаеми колеги от ГЕРБ. Нула, две нули – това свършихте Вие! Да, Вие сте добри в Плана за дестабилизация на България и го доказахте години наред. В това сте добри, но по отношение на Плана за устойчивост и развитие,

колеги от ИТН, моля да бъдат пресичани такива практики, защото не отива на най-висшия орган в държавата – Народното събрание, по този начин – с този изказ, с тези изразни средства, да се отнася към една парламентарна група или отделен народен представител.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Процедурите са за това, за да се решават процедурни въпроси, а не да досаждаме на залата.

Сега на всички тук в тази зала ни идва малко в повече господин Йорданов. Първо, че е председател на Комисията по култура. Второ, господин Йорданов, както ме поглеждате така, знаете, че с Вас можем да си говорим винаги – по всяко време и по всички въпроси. Господин Председател, след като има такива квалификации и сега един народен представител – ама това наистина е възмутително – да казва за друг, за цяла парламентарна група кой какъв е. Мисля си, че тяхната парламентарна група по техните думи се управлява от диванчето и тъмната стаичка. Така ли е, господин Председател? Така е! Значи, след като господин Йорданов като председател на тяхната парламентарна група е проводникът на решението на техния лидер, като проводник какъв е?! Дясна ръка, лява ръка или кой точно орган от тялото сте, господин Йорданов, на Вашия лидер?

И наистина го казвам, защото е време да се каже, господин Йорданов. Колкото и да ми излезете и сега оттук да ми умувате, Вие сте сценарист – не знам какъв сте, каквото и да правите, тук е парламент и мисля, че сте възмутил целия българския народ с Вашия език, а не с моя!

коя група не е подкрепила кой закон, сега това са политически решения. Когато един народен представител, господин Председател, каже от тази трибуна едната група така направила, другата група така направила, Ваша е ролята да овладеете залата и да кажете на този народен представител, че това мнение е неговото мнение, а не да го слага на друга група или да квалифицира друга група. Защото, господин Председател, този народен представител, който даваше тук тези квалификации

може да не Ви харесва моя език, но поне говоря истината. Може да е малко по-директно, но говоря истината, защото лицемерието в този парламент е издигнато на уникално ниво. Излизат добре костюмирани хора на тази трибуна и лъжат нагло, гледайки в очите всички, лъжейки българските граждани. Пример: БСП със Закона за личната помощ – едно се говори, друго се върши. Отвратителна лъжа, отвратителна! ПП Вашият лидер се скъсва и другият Ви лидер, защото нали сте двама, да звънят на хората от нашата парламентарна група, да се обаждат на роднините им, да им предлагат постове и Вие смятате това за нормално?! Това е висша форма на гнусотия и лицемерие! А и после кой на кой бил орган. Добре, Свиленски – Вашият председател на група, кой точно орган от тялото на Корнелия Нинова е? (Смях.

Колеги, 20 минути почивка, за да се успокоят малко страстите.